Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Предлаганите промени са изцяло в сектора на геозащитните мероприятия. Аз ще започна с геозащитите – как през годините са съществували, как на територията на страната ни има три геозащити. Мисля, че въпросът е достатъчно актуален към настоящия момент – как тези три геозащити в Плевен, Варна и Перник

не полагаме усилия да облекчим административната тежест, не полагаме усилия да опростим процеса по издаването на така необходимите ни документи

си позволя да го прочета, за да мога да Ви обясня точно за какво става въпрос: „Разрешаване за ползване на въведени в експлоатация геозащитни съоръжения, осигуряващи устойчивост на територията в определен териториален обхват и гарантиращи нормално функциониране на предвиденото с Подробния устройствен план застрояване в определения обхват.“ Казано накратко и в прав текст: имаме една стена и върху нея можем да построим нещо,

инфраструктура. Само преди мъничко гласувахме един текст, в който казахме, че един водопровод може да се разглежда като геозащитно съоръжение или геозащитно мероприятие, което също е пълен нонсенс.

търсим някакво друго решение, но уви, текстовете останаха. Така че ние няма да ги подкрепим, защото геозащитата, как да Ви кажа, от екологичен проблем или инфраструктурен проблем вече се превръща в социален проблем.

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15, който става § 24.

Предложението е прието. Моля, поканете

Подложените на гласуване текстове са приети. Моля, продължете.

2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината. Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на съответната община в 7-дневен срок от одобряването му.“ 3. В ал. 8 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“. 4. В ал. 10 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана. (13) Непосредствено Непосредствено засегнати от предвижданията на общия устройствен план недвижими имоти са имотите, за които е предвидено изграждане на обекти – публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.“ По § 22 има предложение от Любомир Бонев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

„(6) Проектите на подробни устройствени планове се съгласуват със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи. Съгласуването се извършва чрез: 1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон; издаване на писмени становища или участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за съгласуване трябва да бъдат мотивирани.“ 2. Създава се нова ал. 7: „(7) Съгласуването по ал. 6, т. 1 се извършва от заинтересуваното

По § 23 има предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 32: „§ 32. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения: създава изречение четвърто: „Решението на общинския съвет се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Подробният устройствен план в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината. Със заповед на кмета на общината се одобрява и подробният устройствен план по чл. 81, ал. 5, както и подробният устройствен план, предвиждащ задънени улици с дължина до 100 м. Заповедите на кмета на общината се издават в 14-дневен срок след приемането на съответния проект за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедите на кмета на общината се съобщават на заинтересуваните лица при условията и по реда на

„(9) Изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата или общините, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения, може да се извърши при условията

от постъпването на заявлението по чл. 135, ал. 1 кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14 дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.“

губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.“ Комисията предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. Създава се чл. 135а: „Чл. 135а. (1) Заповед по чл. 135 не се издава в случаите, когато при изменение на влезли в сила подробни устройствени планове заинтересовани лица са само лицата, по чиято инициатива се иска изменението.

проект за изменение на подробния устройствен план, придружен от мотивирана обосновка на обхвата и основанието за изменението. (4) Заявлението по ал. 3 спира прилагането на действащия подробен устройствен план по отношение на поземлените имоти, включени в обхвата на изменението. (5) Изменения на подробните устройствени планове по ал. 3 се съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от тази глава.

редакцията, предложена от Комисията за § 24, който става § 35; предложението на Комисията за създаване на нов § 33 с текст съгласно Доклада на Комисията; и създаването на нов § 34 с текст съгласно Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за § 25, който става § предложението на Комисията за създаване на нов § 37 с текст по Доклада на Комисията; както и текста на вносителя за параграфи

подкрепя предложението за отпадане на т. 2. Предложение от народния представител Младен Шишков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника

националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;“. 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Оценката за съответствие се извършва: 1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация – за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вилни сгради по чл. 137, ал. 1, буква „а“, техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „д“ и „е“ или по желание на възложителя – по реда на т. 2; 2. 2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа до пета категория задължително, с изключение на обектите по т. 1.“

4. Алинея 9 се изменя така: „(9) Всички документи – графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на юридическото лице или от едноличния търговец консултант, извършил оценката за съответствие. Комплексният доклад за оценка на съответствието трябва да бъде съставен и подпечатан от консултанта и подписан от управителя на юридическото лице или от едноличния търговец консултант, и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката на инвестиционните проекти по съответните части. Комплексният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на изискванията на ал. 5.“ 5. В ал. 10, изречение второ накрая се добавя

Подлагам на гласуване следните текстове: Първо ще гласуваме неподкрепената част на предложението на господин Бонев. Гласували

по принцип предложението по т. 4. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1, 2, 3 и 5. Комисията подкрепя по принцип

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на: 1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 2. виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а или виза за проектиране по чл. 140, ал. 3; 3. документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а; 4. инвестиционен проект – два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5; 5. 5; 5. данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон; 6. оценка на съответствието 6. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа, когато е изготвена от консултант по чл. 142, ал.

в Закона за водите; 9. данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.“

и 8: „(7) Административните актове и документите по ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 се предоставят служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя. (8) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат

Подлагам на гласуване неподкрепената част на предложението на господин Бонев – точки 1, 2, 3 и 5. Гласували

Предложение от народния представител Младен Шишков, направено по реда на чл. 83. ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 44: „§ 44. § 44: „§ 44. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) точка 1 се изменя така: „1. постройките на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1;“ б) създава се т. 3: „3. реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти – частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;“ в) създава се т. 6: „6. строежите по чл. 50, т.

на предназначението от главния архитект на общината, при условие че са спазени изискванията на чл. 38 или 39, не се нарушават правилата и нормативите за застрояване и са представени положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото с нормативен акт за новото предназначение. (2) Разрешението за промяна на предназначението се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 38 или 39 и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

3, т. 1 и 2 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. (16) Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.“

1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни“. 2. Създава се т. 17: „17. парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде по § 32, нов § 44 и по точно новата т. 17 към чл. 147 от Закона за устройство на територията, който гласи, че не се изисква одобряване на инвестиционните проекти при издаването на разрешение за строеж, особено за оранжерии от 200 до 1000 кв. м. Колеги, това допълнение извървя своя дълъг път, мина през Комисията на второ четене, искрено се надявам да бъде подкрепено и днес в залата. В края сме на този дълъг път и това изменение касае една огромна част от земеделските производители, по-точно тези, които се занимават с изграждането на оранжерии. Аз съм народен представител от Югозападна България, по точно от Петричко-Санданския регион, в който регион този вид земеделска дейност – именно оранжерийното производство, заема една огромна част от цялото земеделско производство. Още в началото на много от срещите, които се проведоха със земеделските производители в моя район, те изразиха своето становище, че до момента в сега действащите нормативни уредби самото изграждане на тези оранжерии беше съпътствано с едни огромни административни тежести и много документации, необходими за това изграждане. Като пример мога да Ви дам, че едно изграждане на оранжерия като документация може би трябваше да се съпостави с изграждането на един голям хотел или една жилищна сграда. Именно с тази поправка, с това допълнение в т. 17 към чл. 147 ние успяваме да задоволим нуждите на тези земеделски производители и да направим така, че оттук нататък те да работят много по-добре и да се изграждат все повече оранжерии, които

Благодаря, господин Динев. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 32, който става § 44; предложението на Комисията за създаване на нов § 45 с текст по Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за § 33, който става § 46; предложението на Комисията за създаване на нов § 47 с текст по Доклада на Комисията;

Алинея 3 се изменя така: „(3) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол едновременно със служебната проверка по ал. 1 извършват и проверка на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 7, 8 и 9, отразена в комплексния доклад, съставен от консултанта.“ 2. Създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6: „(4) Обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 се установяват с констативен протокол, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. (5) При констатиране на нарушения по ал. 2 и 3, както и на други нарушения, водещи до незаконосъобразност на издадените строителни книжа, отразени в констативния протокол, съставен по ал. 4, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж или заповедта за допълване по чл. 154, ал. 5, заедно с одобрените инвестиционни проекти, с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. (6) Оспорването с жалба или протест за нищожност на издаденото разрешение за строеж след изтичане на сроковете по ал. 1 и по чл. 215, ал. 4 не спира действието му.“ 3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея

§ 51: „§ 51. В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 5 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“. 2. В ал. 6 думите „в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването им строителството не е започнало, както и“ и запетаята преди тях се заличават. Комисията подкрепя

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 35, който става § 50; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 36, който става §

По § 43 има предложение от Любомир Бонев и група народни представители. В § 43 в новото съдържание на ал. 6 се правят следните изменения:

окончателен доклад до възложителя. Окончателният доклад трябва да бъде съставен и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор и подписан от управителя на фирмата консултант, и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. Докладът задължително съдържа оценка за изпълнението на следните условия: 1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура; 4. изпълнение на строежа съобразно изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3; 5. 5. съответствие на вложените строителни продукти с изискванията на чл. 169а, ал. 1; 6. причинени и отстранени щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, вследствие от неспазване на техническите правила и нормативи, и одобрените проекти или увреждания на трети лица и имоти вследствие на строителството; 7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 9. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 59.

да се извърши и за сметка на собствениците при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 69, ал. 2.“ Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 62: „§ 62. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „констатирано с протокол на общинската (районната) администрация“ се заличават.“ 2. Създава се ал. 3: „(3) Завършването на сградата в груб строеж се констатира с протокол по Наредбата

Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател! Само преди два параграфа приехме, че без да ти се отнеме имотът за улица – едва ли не насилствено, няма да ти се издава разрешение за строеж. Сега обаче приемаме поредния според мен строително-нормативен парадокс, а именно: за да ти се въведе сградата в експлоатация и хората да получат така желания Акт 16, трябва да изпълнят улицата. Но тук не говорим за чист асфалт, тук говорим за цялата довеждаща инфраструктура. Защото всеки един български гражданин, всеки един, който строи, ще бъде длъжен при получаването или за получаването на Акт 16 да изгради за своя сметка съоръжения на експлоатационните дружества и да изпълни задължения на общините текстове, от които сами по себе си нито знаем какви ще са краткосрочните, нито дългосрочните последици. Единственото, което е сигурно, че ще натовари възложителите с финансови средства за изпълнение на съоръжения. Ще им вменим задължения, които, най-малкото, е редно да се изпълняват от тези експлоатационни дружества. Така че няма как да подкрепим тези текстове. Това е относно изпълнението на улиците, които ще станат задължителни само след обнародването им в „Държавен вестник“. Аз не знам… Водихме дълъг дебат по тази тема, но явно не се взеха съответните поуки

Реплики има ли? Не виждам. Виждам хора без маски, ако обичате.

64: „§ 64. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „обществени паркинги“.“ 2. Точка 4 се изменя така: „4. за изграждане на обекти на социалната инфраструктура;“.“

а) изречение второ се изменя така: „Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план или се издава разрешение за строеж на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник“; б) създават се изречения трето и четвърто: „Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план за обект с национално значение и/или национален обект, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник“. Жалбите и протестите срещу разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказ за издаване се подават в 14-дневен срок от обнародването на обявлението за издаване на акта в „Държавен вестник“.“

ал. 4. (11) Наказват се с глоба от 500 до 2000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, правоспособни физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях. (12) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. лице,

„Чл. 237. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец, както следва: 1. на извършител, възложител или строител на строеж от първа до трета категория включително, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 – в размер от 5000 до 50 000 лв.; 2. на извършител, възложител или строител на строеж

или на строеж със спряно действие на строителните книжа – в размер от 10 000 до 100 000 лв.; 4. на лице, което ползва строеж от първа до трета категория включително, без това да е разрешено по установения законов ред – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 5. на лице, което, без да има право, осъществява дейност, включена в компетентността на консултанта и техническия контрол за част „Конструктивна“ – в размер от 3000 до 30 000 лв.; 6. на лице, извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/или при упражняване на строителен надзор допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 – в размер от 5000 до 50 000 лв.; 7. на доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или газ, неизпълнил разпореждане по чл. 224, ал. 3 или по чл. 178, ал. 5 – в размер от 5000 до 50 000 лв.; 8. на строител, за изпълнението на строежи от първа категория,

10. на строител, за изпълнението на строежи от трета, четвърта и пета категория, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях, с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите – в размер от 10

продукти, доставяни за директно влагане на строителната площадка от местата на производство, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1 – в размер от 5000 до 30 000 лв.; на лице, сключило договор за строителен надзор или за оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на чл. 166, ал. 3 и 4 – в размер от 30 000 до 150 000 лв.;

на възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 – в размер от 1000 до 10 000 лв. 17. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж по чл. 224, ал. 1 – в размер от 1000 до 10 000 лв.; на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 168, ал. 1 – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 19. на лице, упражняващо строителен надзор

от 1000 до 10 000 лв.; 21. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 159, ал. 4 – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 22. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 158, ал. 2 – в размер от 1000 до 3000 лв.; 23. на строител и лице, упражняващо строителен надзор на строеж, допуснало авария в строителството – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 24. на лице, упражняващо авторски надзор, когато в следствие на негова заповед е последвала авария в строителството – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 25. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163а, ал. 1 – в размер от 1000 до 5000 лв. (2) Кметът на общината налага имуществена санкция на юридическо лице или на едноличен търговец, както следва:

3. на извършител, възложител или строител, продължил да изпълнява строителни и монтажни работи на строеж, спрян със заповед по чл. 224а, ал. 1 и 5 – в размер от 10 000 до 50 000 лв.; 4. на лице, което ползва строеж от четвърта и пета категория, без това да е разрешено по установения законов ред – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 5. на доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или газ,

на строеж или поземлен имот, неизпълнил заповед по чл. 195, ал. 5 и създал непосредствена опасност за здравето и живота на други лица – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 7. на лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2 – в размер от 1000 до 10 000 лв.; 8. на оператор на електронна съобщителна мрежа, извършил дейности по чл. 151, ал. 1, т. 16 в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9 – в размер от 1000 до 10 000 лв. При неизпълнение в срок на задълженията или при предоставяне на непълни или неточни данни по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3 кметът на общината, съответно областният управител, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на отбраната,

поискало заплащане за предоставяне на изходни данни, становища, възражения, предписания или друга информация в случаите по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3. ал. 3. (5) Министърът на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец – строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 169, ал. 1,

47 – 56, но първо ще подложа на гласуване предложението на господин Бонев по § 47 – за отпадането на параграфа.

предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 36: „§ 36. § 75: „§ 75. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1а след думите „председателят на „Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Технически операции“ и след думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и на Държавна агенция „Технически операции“. 2. В § 3 се създава ал. 3: „(3) За служебното съгласуване с централните и териториалните администрации и със специализираните контролни органи не се събират такси.“

на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.“;

д) създават се т. 83 и 84: „83. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др. 84. „Парник“ е съоръжение за сезонно отглеждане на растителни видове, с временна преносима конструкция, покрита с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване,

§ 82: „§ 82. Строежите, за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на този закон, се довършват и въвеждат в експлоатация по досегашния ред.“

Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 86: „§ 86. до влизането в сила на този закон разрешения по чл. 135, ал. 3 и нареждания по чл. 135, ал. 5 за изработване на изменения на подробни устройствени планове губят правно действие, ако в едногодишен срок от влизането в сила на този закон не е внесен проект за одобряване на плана.“ Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 87: „§ 87. До одобряването на образец за съставяне на протокол за завършване на сградата в груб строеж в наредбата по чл. 168,

трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни пространства и с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31;“

Общините поддържат регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване за реализиране на мероприятията по ал. 1. В регистъра задължително се вписват обектът, за изграждането на който имотът се предвижда за отчуждаване, и подробният устройствен план, въз основа на който имотът се отчуждава.“ Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 90: „§ 90. Регистърът по чл. 21, ал. 10 от Закона за общинската собственост в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.“ Предложение от Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 91: „§ 91.

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“; както и текстовете на нови параграфи 77, 78, 79, 80, 81 по вносител; 82 и 83 – нови параграфи; параграфи 84 и 85 по вносител; параграфи 86 и 87 – новопредложени;

Гласували 93 народни представители: за 76, против 15, въздържали се 2. Заглавието на раздела, както и 16-те параграфа са приети. С това приключихме Закона за устройство на територията. С огромно прискърбие трябва да Ви обявя, че днешното заседание приключи. Следващото заседание